Ehk siis universaalteenus. See laieneb mikroettevõtetele: äriühingule, kus töötab vähem kui 10 inimest ja aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot; väikeettevõttele, kus töötab vähem kui 50 inimest, mille aastakäive või aastane bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot; ja universaalteenuse äritarbijaks saavad ka mittetulundusühing, sihtasutus ja FIE

Kõik Riigikogu liikmed, kes jätkuvalt elavad Tallinnas, võiksid siirduda maale ja vaadata, kuidas 21 kohalikus omavalitsuses näevad välja elamistingimused, teenused, koolid, lasteaiad. Mul on hea meel üle anda Riigikogu otsuse eelnõu Vabariigi Valitsusele mõningate ettepanekutega, kuidas me maapiirkonnas elamist veel paremini toetada saaks. Viimastes valitsustes on Keskerakonna algatusel juba käivitatud mitmeid meetmeid. Ma nimetan vaid mõned. Näiteks korterelamute rekonstrueerimise juures on omaosaluse suurus maapiirkonnas korteriühistutel väiksem. KredExi meetmes on võimalik saada ka regionaallaenu korterelamute rekonstrueerimiseks selles piirkonnas, kus kinnisvara hind on väga madal ja tagatist ei ole. Hiljuti käivitas KredEx ka sellise meetme, millega on võimalik saada kuni 80% eluaseme laenu, käendust või tagatist riigilt, KredExilt, kui osta korterelamu või renoveerida korterit või elamut.

Kohalolijaks pani ennast kirja 75 Riigikogu saadikut.Enne päevakorra juurde minemist on mul üks väike teade seoses nädalavahetusel toimuvate ekskursioonidega: palun teil pärast täiskogu istungi lõppu võtta oma laudadelt ja sahtlitest ära isiklikud asjad. Purga. Läheme päevakorra juurde. Prooviks saalis veidi vaiksemalt. Esimene päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 669. Tegemist on esimese lugemisega ja ühtlasi ainsa lugemisega. Palun siia ettekandjaks kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga. Tere! Riigikogu kultuurikomisjon otsustas oma selle aasta 13. septembri istungil esitada Riigikogu otsuse eelnõu Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumiseks ja uue liikme nimetamiseks. Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu on Eesti Rahvusraamatukogu kõrgeim juhtimisorgan, kuhu kuulub seitse liiget. Riigikogu nimetab kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse kolm Riigikogu liiget ja kaks Rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjat volituste tähtajaga neli aastat. Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise põhjuseks on Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme Peeter Rahneli Riigikogu liikme volituste lõppemine käesoleva aasta 3. juunil.Nüüd Nüüd Riigikogu kultuurikomisjoni arutelust. Istungit juhatas Liina Kersna, osa võtsid komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Siim Kiisler, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tõnis Mölder Aadu Musta asendusliikmena, Heidy Purga, Marko Šorin ning komisjoni ametnikud.

Tegemist on sügavalt kirjandusliku taustaga inimesega, kes tunneb sügavat huvi Eesti rahvuskultuuri vastu ning on tugeva rahvusliku selgrooga. Seejärel tegi Liina Kersna ettepaneku kiita heaks eelnõu tekst ja ja seletuskiri, esitada eelnõu täiskogule ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga. Otsustati teha ettepanek kutsuda Eesti Rahvusraamatukogu nõukogust tagasi Peeter Rahnel ja nimetada Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeks Riigikogu liige Ruuben Kaalep

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22. septembril – see otsus sündis konsensuslikult – ning määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga – ka see otsus sündis konsensuslikult. Aitäh!

Lugupeetud Tarmo Kruusimäe, suur tänu selle küsimuse eest! Nagu te ise väga hästi teate, on Riigikogu liige oma otsustes vaba. Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Suur tänu ettekandjale! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Suurepärane! Siis me saame minna hääletamise juurde. Tegemist on ühe lugemisega eelnõuga ja kohe teeme ära ka lõpphääletuse, aga

panen hääletusele Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu 669. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Otsuse poolt on 50 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Otsus on vastu võetud. Tänane teine päevakorrapunkt on kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 670. Ka see eelnõu on ühe lugemisega eelnõu. Ettekandjaks palun siia kultuurikomisjoni liikme Heidy Purga. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu koosneb Riigikogu liikmetest ja rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Riigikogu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volitused kestavad viis aastat. Nõukogu asjatundjast liikme esitamise ettepaneku põhjuseks on rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast liikme Priit Hõbemägi volituste lõppemine ennetähtaegselt seoses omal soovil tagasiastumisega 6. juunil sellel aastal. Eesti Rahvusringhäälingu seadusest lähtudes tuleb Riigikogul nimetada nõukogusse uus liige. Komisjon arutas seda teemat oma 13. septembri istungil ning viis läbi hääletuse.Komisjonis Komisjonis toimunust. Oma kandideerimissoovi esitas kuus inimest. Kõik kandidaadid kinnitasid kirjalikult, et vastavad seadusega sätestatud nõudele, et Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige ei tohi olla: esiteks, ERR-i juhatuse liige, prokurist ega audiitor; teiseks, meediateenuse osutaja, juhtorgani liige; kolmandaks, füüsilisest isikust ettevõtja meediateenuse osutaja tähenduses; neljandaks, lepingulistes suhetes mis tahes meediateenuse osutajaga, ja viiendaks, meediateenuse osutaja osanik, aktsionär või liige. On ka kuues punkt: Vabariigi Valitsuse liige. Kahe võrdselt enim toetust leidnud kandidaadi vahel korraldati teine voor, milles jagunesid hääled samuti võrdselt. Siis tegi Tõnis Mölder ettepaneku lükata kandidaadi valimine edasi. See ettepanek pandi hääletusele ja hääletuse tulemused olid: Tõnis Möldri ettepaneku poolt oli 3 liiget ja vastu 5 liiget. Kolmandas voorus osutus kahe kandidaadi vahel valituks Sulev Valner, kes sai 5 häält, teine kandidaat sai 2 häält. Isikuandmete kaitsmise huvides ei avalikustata valituks mitteosutunud kandidaate. Seejärel tegi Liina Kersna ettepaneku nimetada Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks Sulev Valner, kiita heaks eelnõu tekst ja seletuskiri ning esitada eelnõu täiskogule, juhul kui Riigikogu juhatus võtab selle eelnõu menetlusse, mida ta on teinud. Otsustati teha Riigikogule ettepanek nimetada Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjaks Sulev Valner, konsensuslikult. Teiseks, esitada eelnõu täiskogule, otsus konsensuslikult. Kolmandaks, juhul kui Riigikogu juhatus võtab eelnõu menetlusse, võtta see eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus tänasel kuupäeval, konsensuslikult. Ja neljandaks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heidy Purga, ka konsensuslikult. Aitäh! Tarmo Kruusimäel on küsimus. Palun! Võimalik, et inimene ongi aktiivne, kandideerib kogu aeg, äkki on lihtsalt sarikandideerija, kes igale poole [kandideerib], piisavalt edev inimene. Minul on küll võimalus küsida näiteks saadiku käest, kes on meil kultuurikomisjonis, aga mida teevad need inimesed, kes on meil fraktsioonitud saadikud? Kuidas nemad selle informatsiooni saavad? Praegu jääb justkui üks valik: ta ei tea, kes oli

Marko Šorin, palun! inimeste vahel visati münti. Kuna meil jäid kahes voorus kahe kandidaadi vahel hääled võrdseks, siis me arutasime ka mündiviskamist, aga siin see protseduur seda ilmselt ei võimalda. Kas kinnitad mu sõnu või lükkad ümber? Aitäh,

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Nagu juba öeldud, see on ühe lugemisega eelnõu, kus on lõpphääletus. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 670 lõpphääletus, aga me peame enne tegema saalikutsungi.

Eelnõu poolt on 55 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid on 1. Eelnõu on vastu võetud. Head kolleegid! Töö kiire ja korralik, tehtud tellija materjalist. Istung on lõppenud.